Tere hommikust, head kolleegid! Alustame oma viienda töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalik meil üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Tundub, et neid ei tule. Siis on mul teile üks teade. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Maroko parlamendirühma asutamiskoosolek, selle kokkukutsuja on Raivo Tamm. Nii et kellel on huvi Maroko asjade vastu[, tulge]. Teeme nüüd ära kohaloleku kontrolli, palun! Tere

Kohalolijaks registreerus 65 Riigikogu saadikut. Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras üks punkt, Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426, tegemist on teise lugemisega. Kutsun kõnetooli ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Jüri Jaansoni. Palun!

Selline asi, et sellega võetakse riigisisesesse õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/944, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta tehtud muudatusi. Need muudatused tooksid meie elektritarbijatele päris kasulikke asju, mitte ainult elektri-, vaid ka gaasitarbijatele, ja võimaldavad tarbijatele soodsamaid fikseeritud tähtajalisi hinnalepinguid. Samuti käsitlevad need siseturu ühiseeskirjade muudatusi, millega suurendatakse hajatootmise võimalusi. Nähakse ette ka energiakogukondade loomise, arendamise ja haldamise regulatsioon ning agregeerimise ja tarbimiskaja regulatsioon, millega suurendatakse võrkude paindlikkust ja tarbijate energiatõhusust. Võrguettevõtjatele seatakse kohustus soetada turult pakkumismenetlusega paindlikkusmehhanisme. See on kõik tarbijate huvides. Eelnõuga seatakse ka tingimused võrguettevõtjale arendamaks elektrisõidukite turupõhiseid laadimisvõrke. See oleks väike ülevaade nendest kasudest, mis siit Nüüd esimese ja teise lugemise vahelisest tööst, mis on toimunud. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks,

muudetava elektrituruseaduse täpsustamiseks ning võlaõigusseaduse ja maagaasiseaduse muudatuste lisamiseks. Kõik need arvamused ja ettepanekud on nähtavad eelnõu kaardil. Majanduskomisjon on eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamisel korraldanud mitmeid töörühma koosolekuid ja komisjoni istungeid.

17. novembril oli töögrupi arutelu koos huvigruppidega, turuosalistega, seal osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Konkurentsiameti, Elektrilevi OÜ, Eesti Energia Eesti Elektritööstuse Liidu esindajad. Töörühma kohtumisel arutati pöördumiste murekohad läbi. Tuleb mainida, et mitmel kohtumisel läbi räägitud ettepanekud leidsid kajastust ka muudatusettepanekute loetelus. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium aitas nende põhjal muudatusettepanekud valmis teha.

millega nähti ette tegevuskeeld jaotusettevõtjale teenuseid osutavale ettevõtjale. Turuosalised viitasid siin võimalikule vastuolule põhiseadusega.

toimus komisjoni istungi raames arutelu koos huvigruppidega elektrituruseaduse § 18 muutmiseks. Seal oli konkreetselt teemaks Elektrilevi nõukogu moodustamise küsimus.

toimunud töörühma koosolekul arutati taas muudatusettepanekuid ja valmistati ette muudatusettepanekute loetelu. 7. veebruari komisjoni istungil andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ülevaate laekunud arvamustest ja ettepanekutest, mida ei toetatud ja mis muudatusettepanekute loetelus kajastust ei leidnud. Need puudutasid tugiteenuseid, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmist, kogukonna sätte täiendusi tarbimiskaja ning võrguettevõtja poolt teabe avaldamise tähtaega.

mis puudutasid nõukogu sõltumatuse teemaga edasi liikumist. Kõne all olid ka osaliselt sõltumatute liikmetega nõukogu, nõukogu teema üldse välja jätmine ja selle kohta eraldi eelnõu algatamine, nõukogu teema tervikuna eelnõust välja jätmine, samuti nõukogu täielik sõltumatus ehk edasi minemine eelnõu

turuosaliste suhtes erapooletu ja võrdse kohtlemise huvides ja ka täieliku sõltumatuse huvides.

ei tulene jaotusvõrguettevõtja ja sellega samasse kontserni kuuluva elektriettevõtja nõukogu liikmeks olekule seatud piirangud direktiivist, kuna nõukogu liikmed äriseadustiku kohaselt ei saa olla vaadeldavad jaotusvõrguettevõtte juhtimise eest vastutavate isikutena ning elektriettevõtja nõukogu elektritootmise, ülekandmise või tarnimise igapäevase juhtimise eest vastutava struktuuriüksusena direktiivi artikli 35 lõike 2 punkti a tähenduses. Samas rõhutati, et ei ole vastuolu ka direktiiviga. Küsimus on lihtsalt selles, kas direktiiv võtta nõuetekohaselt üle, nagu ta praegu on, või võtta ta selle eelnõuga rangemalt üle. ja Kommunikatsiooniministeerium on selle peale selgitanud, et eelnõuga võetakse üle direktiiv, mille mõte on muu hulgas tagada, et jaotusvõrguettevõtja on absoluutselt sõltumatu

mis puudutavad jaotusvõrguettevõtjaga ühte kontserni kuuluva elektriettevõtja eraldatust. Seetõttu on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium konsulteerinud Euroopa Komisjoni ametnikega ja oma eelnõus tehtud ettepanekud selle konsultatsiooni

pakkuja), siis oleks tagatud, et jaotusvõrguettevõtja kohtleks nii konkurente kui ka emaettevõtet võrdselt. Konkurentsiamet on leidnud, et efektiivseim viis Elektrilevi OÜ

omandiline eristamine Eesti Energia kontsernist. Selle põhjal on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Rahandusministeeriumiga

Augustikuus ja järgmisel sügisel peaksid nad tulema välja oma ettepanekutega eristamise teemal. Nii. Siis on jäänud veel muudatusettepanekud, mille loetellu on kantud 25 muudatusettepanekut. Nendest kaks on Isamaa fraktsiooni omad, ülejäänud on juhtivkomisjoni ettepanekud, millest 20 on esitanud juhtivkomisjonile Majandus-

Need lähtuvad arusaamast, et emaettevõtjal peab olema õigus oma tütarettevõtte nõukogu liikmete nimetamiseks. Muudatusettepanekuga nr 6 soovitakse seetõttu eelnõust välja jätta elektrituruseaduse § 18 täiendamine lõikega 13, mille kohaselt üldkoosolekule teeb nõukogu liikmete nimetamise ja tagasikutsumise ettepaneku riigivaraseaduse §-s 801nimetatud nimetamiskomitee. Muudatusettepanekuga nr 22 soovitakse jätta välja riigivaraseaduses tehtavad muudatused ja sellega seoses muuta ka eelnõu pealkirja, sest siis ei peaks riigivaraseadust üldse puutuma.

juurde saab märkida veel nii palju, et eelnõu tekst on läbinud kahe lugemise vahel keeletoimetuse ja sellest tulenevad parandused on teise lugemise tekstis märgistatud. Juhtivkomisjon tegi järgmised menetlusotsused.

ja ettepanek on teine lugemine lõpetada. Kui teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia lõpphääletus läbi 23. veebruaril 2022. Aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalik küsimusi esitada. Juhin tähelepanu, et ettekandja loeb küsimusi transkribeeritult, nii et andke natuke aega. Kõigepealt Sven Sester. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Minu esimene küsimus on seotud sellega, et me soovime üle võtta tunduvalt rangemat direktiivi, kui kui direktiiv ise ette näeb. MKM on nii suulises kui ka kirjalikus vormis öelnud, et kõik need tegevused, mis täna on siin laua peal, on vajalikud selleks, et direktiiv korrektselt vastu võtta.

on. Riik loomulikult võib võtta rangemalt, aga kui seda soovitakse teha, siis sel juhul peab seda ka selgelt põhjendama. Siit ka minu küsimus. Kas te olete nõus sellega, et MKM tegelikult on meid nii suuliselt kui ka kirjalikult eksitanud, öeldes, et kõiki neid muudatusi on täna vaja direktiivi ülevõtmiseks? Aitäh! Kõigepealt ma rõhutaksin muidugi seda, et ma olen siin komisjoni ettekandja ja ma väljendan eelkõige seda, mida komisjon on öelnud. Komisjon on leidnud, et rangem ülevõtmine on põhjendatud.

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Üks muudatus, mis on ka tulnud selle eelnõu menetlusel, on see, et salvestusperiood, mis meil enne oli arvestatuna

miks see on nüüd aasta? Mida see tegelikult tähendab – kas see tähendab ka seda, et need koduomanikud või ettevõtted, kellel on näiteks päikesepark, saavad soovi korral tasaarveldada aasta,

sellise edastamistasu määramiseks või mittemääramiseks piisav. Aga nüüd, kui me räägime ka energia salvestamisest

et edastamistasu ei küsitaks topelt. Ühesõnaga, salvestusperioodi jooksul salvestatud energia eest ei pea edastustasu maksma topelt.

tuleb mõista, mida see kulude mõttes tähendab. See tähendab võrgutasude jätkuvat kallinemist. Soovides seda teha olukorra parema väljanägemise pärast, võib see hind olla ühiskonnale liiga kallis. Aga protokollist ma ei leidnud, kas keegi vastas talle või kas arutati seda. Mõnikord protokollid ei kajasta kõike, mida seal tegelikult räägitakse.

ta ei täpsustanud, millega seoses see kommentaar oli ja millega seoses ta üldse seda rääkis. Nii et ma ma ei oska teile väga täpselt vastata, aga seda võib temalt kindlasti üle küsida. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Minu arust on see olukord skisofreeniline, et omanik tahab muuta seadust selleks, et käituda omanikuna. Öelge, mis takistab omanikul määramast selliseid nõukogu liikmeid, kes viiksid ellu tema tahet energiapoliitikas. Miks ta peab seda tegema kuidagi nii, et justkui ravima hambaid mõne muu kehaosa kaudu kui suu? Mis siin toimub? selles suhtes väga tore küsimus, tõesti. Ega omanikku ei takista tõesti miski, seni ei takistanud miski teda tegutsemast. Vastupidi, nüüd takistatakse omanikku.

Nimelt, situatsioon on natukene laiem. Meil on riigivaraseaduses selline punkt, mis määrab riigiettevõtete nõukogude liikmete nimetamiseks nimetamiskomitee.

nõukogu liikmete nimetamiseks. Ja nii me selle asja korda saimegi. Sven Sester, palun!

Me olime valmis ära ootama mingid kirjad Euroopa Komisjonist, me olime valmis pakkuma välja kompromisslahendusi, kuni selleni välja, et jätta see punkt ära. Komisjon tegelikult töötas väga konstruktiivselt, aga siis 12 tunniga toimus mingi muudatus.

Euroopa Komisjonile. See oleks tähendanud ühtlasi seda, et me oleksime selle teema välja võtnud sellest eelnõust, sest seal on sees tarbijale kasulikke asju ja on hästi oluline, et see eelnõu saaks kiiresti vastu võetud. Aga pärast ka meie õigus‑ ja analüüsiosakonnaga konsulteerides saime selgust, et Euroopa Komisjoni poole pöörduda meil ei ole mõtet. See mõtet. See otsus, kuidas me edasi liigume, saab olla ainult riigisisene, sest valikute vahel oli kas direktiivi ülevõtmine tema miinimummahus ehk nii, et me ei tee

komisjonis toimus väga konstruktiivne, väga põhjalik, ja ma ütleksin, mitmekülgne arutelu. Me läksime selle nõukogu teemaga tõesti süvitsi. Peeter

otsustasite direktiivile vindi peale keerata, et seda karmimaks teha, kui Brüssel ette näeb? Hea

kuidas öelda, sinu süvenemise võimet ja sa tegid selle asja endale väga hästi selgeks. Kindlasti sa olid selle sõnastuse poolt, mille poolt ka meie olime. Aga lõpptulemus oli ikkagi selline, et sa pidid oma sõnu sööma. Ütle,

trahvi eest, mis võimaldab selle fikseeritud hinnaga paketi hinda oluliselt langetada.

gaasihinda maksimaalselt üheaastase lepingu puhul, siis selle eelnõu jõustumisel saaksid nad üheaastase paketina pakkuda 73‑eurost hinda

palun! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Ma jätkan oma hea pinginaabri küsimust. Kui ta püüdis saada vastust sellele, miks direktiivile kõvasti vinti peale keerati, siis te vastasite, et komisjon

Me saame minna läbirääkimiste juurde. Kõigepealt on ennast kirja pannud Sven Sester. Palun!

Vaadake, see väide oma täiskoosseisus on vale. Siin eelnõus on mitmeid muudatusi, mis on vajalikud Euroopa Liidu direktiivi vastuvõtmiseks. Aga seda, millest mina täna räägin, ehk nimetamiskomiteed tütarettevõtte tasemel, pole vaja Euroopa Liidu direktiivist tulenevalt.

et jah, riigil loomulikult on õigus – see on poliitiline tahe sel juhul – võtta vastu otsuseid, aga selle otsuse tegemise vajadus ei tulene direktiivist, vaid see tuleneb sel juhul poliitilisest tahtest. Loomulikult on poliitilist tahet võimalik realiseerida, vastu vaidlemata, see on demokraatia võidukäik.

ja Elektrilevi omavahel lahutada, siis analüüsime seda. Teeme selle kohta analüüsi, saame teada, kas see on majanduslikult ja otstarbekusest lähtudes põhjendatud. Kui ta seda

Ja mida me oleme teinud? Me oleme ju teinud sellise asja, et me oleme võtnud õigusosakonnalt analüüsi. Me oleme palunud Konkurentsiametilt informatsiooni, kuidas nemad asja näevad. Konkurentsiamet ütles, et nad teevad praegu analüüsi elektrituru ja kogu sellega seonduva kohta, ja nad ütlesid, et nad saavad selle analüüsi valmis paari kuu pärast. Komisjonis me leppisime kokku sel ajal selle teadmisega, et me ootame ära selle analüüsi ja siis me saame palju targemaks ja saame teadmise, kuidas edasi minna. Enamgi veel, Eesti Energia oli saatnud Euroopa Komisjonile kirja küsimusega, kas need meetmed, mida me täna siin tahame teha, on vajalikud ja nii edasi. Me leppisime komisjonis kokku ka selle, et ootame Euroopa Komisjonist ära esmase informatsiooni ja siis läheme selle asjaga edasi. Need olid need teadmised, mis meil majanduskomisjonis olid. Ja ma tõesti kiidan siin Jüri Jaansonit, kes oli valmis konstruktiivselt mõtlema kaasa ja tegema ka oma ettepanekuid. Nendest ettepanekutest ma kohe ka räägin. Mida me täna teame? Me teame seda, et õigus‑ ja analüüsiosakond on öelnud, et selliseid muudatusi ei ole vaja teha. Õigus on, poliitiliselt, aga vajadust selleks ei ole. Me teame, et Konkurentsiamet on lähikuudel tulemas välja oma analüüsiga, ja me teame seda, et Eesti Energia võttis kirja tagasi Euroopa Komisjonist.

Ma jõuan oma kõne lõpuossa. Meie viimane majanduskomisjoni koosolek oli huvitav koosolek ja ma palusin ka protokollida need emotsioonid ja mõtted, mis sellega kaasnesid. See oli selles mõttes huvitav koosolek, et koosoleku alguses koalitsiooni eri osapooled andsid oma mõtteid, indikatsioone. Ma loodan, et ma kedagi valesti ei tsiteeri. Siim Kallas, kes täna on ka siin saalis, ütles otse välja, et sõbrad, tegelikult me ei peaks täna sellega tegelema, mis on seotud nimetamiskomitee, ema- ja tütarettevõttega. Ta ütles välja, et kui on vajadust lahutada, arutame seda asja ja teeme ära selle, on ju. Aga tundub, et see hakkab praegu kaetama neid muid direktiivi osasid, mida meil täna vaja oleks. Tuleme selle juurde tagasi.

ütles ausalt välja: sõbrad, ma olen teinud oma ettepanekud, ma näen siin kompromissikohti, aga mul on probleem hääletada uute ettepanekute või nii-öelda vana positsiooniga seoses. Ja Jüri Jaanson ei võtnud üldse nende

Siim Kallas, palun!

Ma ei taha rääkida direktiivist ega lähtu ka sellest direktiivist – ma ei ole ka seda direktiivi lugenud – küll aga tahan selgitada, miks ma siiski olen Eesti Energia ja Elektrilevi nõukogu radikaalse eraldamise poolt.

kindel, nagu aamen kirikus, et need kaks ettevõtet peavad olema üks tervik ja neid peaks ühtemoodi juhtima. See kindlasti ei ole nii.Ma tahan tuua siin mõned meenutused ajaloost. Tõepoolest, see nõukogude eraldamine on natukene justkui tähtsusetu küsimus – seetõttu mulle tunduski komisjonis, et võib-olla ei pea seda arutama –, aga selles on tegelikult ikkagi päris oluline nüanss sees. Ma ütleksin Svenile seda – parafraseerides Adenauerit, kes ütles, et miski ei takista teda aasta jooksul targemaks saamast –, et miski ei takista mind komisjoni istungil aja jooksul targemaks saamast.Aga miks ma olen eraldamise poolt? Sest ma ei usalda Eesti Energiat. Kunagi tahtis Eesti valitsus mitmes koosseisus järjest Eesti Energia erastada. Protsess algas valesti ja jooksis lõpuks ummikusse. Otsustati jätta Eesti Energia riigi kätte. Eksisteeris arusaam, et ta hakkab põlevkivist elektrit tootma, ei muud. Aga Eesti Energia hakkas laiendama ennast kogu Eesti majandusse. Miks ta hakkas tegelema tuuleparkidega, takistades kõikide võimalike vahenditega eraettevõtlust selles valdkonnas, kui oli olemas arvestatav erakapitali huvi tuuleparkidesse investeerida? Tuuleparkide ettevõtete kaebused jäid poliitilistes ringkondades tähelepanuta. Miks hakkas Eesti Energia rajama põlevkiviõli tootmise tehast, kui sellega juba tegeles erasektor? Kõik kahtlused jäid Eesti Energia propagandamasinale alla, sest ühel ajal oli Eesti Energia propagandateenistus suurem kui kõikide erakondade vastav teenistus kokku.Ka majanduses on oma poliitika, ka majanduses tahetakse võimu. Mina olen kogu aeg näinud Eesti Energia pürgimust oma mõjuvõimu majanduses laiendada. Aga kuidas on vastutusega? Kui meil on elektrit tootev riigiettevõte, siis miks ei suuda me tagada soodsat elektrivarustust? Üks osa Eesti Energiast viidi börsile. Asi seegi. Aga väikeaktsionäridel ei maksa endale tekitada illusiooni, et nad kontrollivad suurettevõtte tegevust. Erastamisprotsessi Eestis peeti üheks õnnestunumaks Ida‑Euroopas. Vähe oli kaebusi, vähe oli kohtuprotsesse. Aga ma tuletan meelde, et erastamisprotsessi loogika toetus tuumikinvestoritele ja ausale konkurentsile nende vahel – ausale, avatud konkursile. See on unustatud. Eesti tegi kannapöörde, kui ostis riigile tagasi erastatud raudtee‑ettevõtte.30 aastat tagasi arvasime, et arengumootor on eraettevõtlus. Kõnes arvame täna samamoodi, aga tegelikkuses toetub riik riigi omanduses olevatele kolossidele, kes kramplikult hoiavad enda käes igat ruutsentimeetrit mõjuvälja, sealhulgas nende omanduses olevate teiste ettevõtete kaudu. Aitäh!

Kolm minutit lisaaega. Siim Kallas lahkub siit saalist, aga ma pean tunnistama, et hämmastusega kuulasin ma tema rünnakut Eesti Energia vastu. Hea on see, et ta valitsuse tegelikke kavatsusi ei varjanudki. Tegemist on hoopis rünnakuga Eesti Energia vastu. Kriitika objektiks on põlevkiviõlitehase tegemine. Taevas, halasta! Üks arukas investeering, mida me oleme teinud ja mille üle me võiksime uhkust tunda – korraga selgub, et see on etteheite etteheite alus Eesti Energiale umbusu väljendamiseks. Teiseks, tuulelobi mehed ütlevad, et Enefit Greeni väljaarendamine on olnud viga.

Nii et ma sellise rünnakuga küll kuidagi nõus ei ole.Sellest rünnakust kantud mõte, et Elektrilevi nõukogu hakkaks määrama nimetamiskomiteed – see on tegelikult vale seadus, kus seda reguleerida. Riigivaraseadus reguleerib äriühingute nimetamiskomitee põhimõtteid. Kui on niisugune käsitlus, et moodustada hübriidjuhtimine riigi kontsernipõhistele äriühingutele, siis tuleks seda universaalselt teha. Tuleks öelda, et Eesti Energia Utah' äriühing, mis tegutseb, ma arvan, selle osariigi seaduste alusel, ka seal nimetab nimetamiskomitee. Või võtame Tallinna Sadama kontserni. Tallinna Sadam on praamiliinidega korraldav äriühing,et cetera, et ceterapeaks see olema. Siin on tegemist täpselt üksikküsimuse järgi asja tegemisega ja see on kindlasti ebamõistlik.Küll aga tasuks kaaluda meie kapitalituru elavdamiseks järgnevaid vähemusosaluste erastamisi, näiteks kas või põhivõrgu vähemusosalust. Me näeme, kui edukalt on Leedu selle vähemusosaluse erastanud. Väga positiivne, väga huvitav, väga atraktiivne aktsia rahvuslikul kapitaliturul. Just

rahvusliku kapitalituru signaalid toimunud just nimelt nendes valitsustes, kus Reformierakonda ei ole. Õige on see – ma ei saanudki aru, kas hea eelkõneleja kritiseeris või kiitis seda otsust

Miljardiga müün, kahe miljardiga ostan mõne aasta pärast tagasi. See skandaalidega varjutatud äritehing toimus ju Reformierakonna vedamisel, kui valitsuses olid Reformierakond ja Keskerakond.Kokku võttes see on kehv poliitika. Kui küsimus on selles, et ei usaldata Eesti Energiat, siis ma ei saa aru, mida selle all silmas peetakse. Kas peetakse silmas Eesti Energia tegevjuhti? Kas peetakse silmas nõukogu? Või mida tähendab valitsuskoalitsiooni seisukoht "Me ei usalda Eesti Energiat, rahvuslikku ja suuremat elektriettevõtet"?

Kõigepealt ütlen, et ma rääkisin seda, mida ma olen alati rääkinud ja mida ma olen alati mõelnud kõigi selle viimase, jumal teab, 25 aasta jooksul. Ma olen uskunud eraettevõtlusesse ja seetõttu on mul teistsugused vaated. Ma ei rääkinud siin ka mitte

Kõigepealt mainiks seda, et ka monopoolne juhtimine ja monopoolne valitsemine turul ei ole üldjuhul hea, aga meie väikeses ühiskonnas on see üsnagi paratamatu. see, millele ma tahan tähelepanu juhtida ja mida ma siia pulti tegelikult ütlema tulin, on siiski see: teema, mille üle me praegu siin vaidleme, on pool teed, see on pool muna. See on see, See on see, kuidas üks emaettevõte oma tütarettevõtet peaks valitsema, kas tal on siis nõukogu kaudu seal võimalik oma omandi üle järelevalvet teostada, juhtimist korraldada, nii nagu meie äriseadustik ütleb. Aga meie lõppeesmärk on ikkagi see, et turul valitseks võrdne kohtlemine. Seetõttu need meie olulised ettevõtted meie ettevõtlusturul oleksid selles mõttes sõltumatud. sõltumatud. Ma tuletan lihtsalt meelde, et Konkurentsiamet on juba algusest peale, kogu selle eelnõu menetluse algusest siin Riigikogus juhtinud tähelepanu sellele, et parim lahendus

liikuda. Kui mul üldse midagi ette heita on kellelegi, näiteks Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumile, siis seda, et algse info järgi eelmisel sügisel meil oli teadmine, et see mõjuanalüüs,

seda ei juhtunud, sest hange kukkus läbi. No pole viga, juhtub. Nüüd koostatakse koos Rahandusministeeriumiga uut hanget, kuulutatakse välja. Selle tulemusel peaks see mõjuanalüüs augustikuus jõudma jõudma meieni. Siis saaks teha need otsused. Aga mis on selge? See, et omandiline eristamine tuleb teha kas või kuulates oma eelkõnelejaid –, on paratamatu, vältimatu lõppsiht. Aitäh! Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea aseesimees! Head kolleegid! Ma esialgu mõtlesin, et pühendun ainult ühele küsimusele, võib-olla natukene laiemalt,

energiahinnad muutuvad taskukohasemaks, meie ettevõtjad saavad areneda, tekivad energiakogukonnad ja neid on vaja reguleerida, selles mõttes on see eelnõu kindlasti asjakohane. mis mulle absoluutselt ei meeldi, on see, et oma poliitilist tahet proovitakse kuidagi peita Euroopa Liidu direktiivi taha. See on selline ääretult vastik asi. Ma ei tea, kas see on Nõukogude ajast pärit ja meile sisse jäänud. Siis öeldi, et siin teeks küll, aga vaat see Moskva keerab meile ette omad reeglid ja me ei saa mitte midagi teha. Nüüd on vastupidi: me tahaks ikkagi siin küll teha, aga vaat see direktiiv on see, mis meile lajatab serviti, ja no mis meie, vaesekesed, teha saame. teha saame. Selline retoorika ei ole väärikas. Selline retoorika ei ole väärikas meie enda suhtes. See retoorika ei ole väärikas ka selle austusväärse kogu suhtes, kus me praegu oleme. Eesti riigis me otsustame oma asju ise. Ja kui me oleme leppinud, et me võtame üle mingi direktiivi, siis ütleme ausalt välja: jah, me võtame selle üle. Kõik, mis me sinna juurde paneme oma poliitilise tahtega, tuleb samamoodi selgelt välja ütelda: me oleme need, need ja need asjad pannud siia juurde omaenese tarkusest ma ei tea, kas siis paremast või halvemast arusaamast. Aga me ei tohiks pugeda Euroopa Liidu käsulaudade taha. See oli tegelikult see, mis ma esialgu tahtsin ütelda selle eelnõu kohta. Aga mind natukene jahmatas hea kolleegi Siim Kallase sõnavõtt, kui ta ütles, et ta ei usalda Eesti Energiat.

areng peab tuginema tugevale eraettevõtlusele. See on selge: riik peab tegelema nii väheste asjadega, kui hädavajalik on. Selles ei ole mingit kahtlust. Aga lugupeetud kolleeg ütles, et ta Eesti Energiat ei usalda. Kuid tegelikult, kui me mõtleme natukene edasi, siis

erakapitali ka energiatootmises. Me arutasime ka siin saalis seda teemat, miks siis, kui oli Enefit Greeni osaline erastamine, pandi nii vähe

sellest mõttest, et me peaksime nimetamiskomitee kaudu nimetama meie Eesti Energia tütarettevõtte nõukogu liikmeid. Sest, nii nagu me oleme siin juba kuulnud, see hägustab kogu seda põhimõtet, mida me seni oleme rakendanud ja mis on ennast igati õigustanud.Nii et

oma riigi suuri ettevõtteid, sõltumata sellest, kas nad on erakätes või riigi omad. Kui seal on usaldamatus, siis lahendame loomulikult ka usaldamatuse küsimused ära. Aga

kaheksa lehekülge, kus räägiti, millest kujuneb lõpphind ja kõigest sellest üldiselt, kui suur on kodutarbijatel ja suurtarbijatel võrguteenuse osa. Noh, siin on allpool, näete, siin on kõige suurem ja suurtarbijatel on palju väiksem. Ja siis oli veel see, et CO2hinna tabel oli. No see on läinud siit juba välja pärast seda. Aga see oli 20. septembril.

Elering ja Elektrilevi jne, põhivõrk ja jaotusvõrk, see nn viimane miil. No viimane miil on üldse viimasel ajal selline,

ütles, et tegelikult see tähendab võrgutasude jätkuvat kallinemist. Nagu ta siin ütleb, tehakse seda kõike olukorra parema väljanägemise pärast

Järjekordne direktiiv, mis ta number oligi, 944 vist. Liikumine on õiges suunas, puhtama maailma ja odavama elektri ja energia suunas. Nõus. Aga kuidas seda tehakse?

püütakse vinti tunduvalt rohkem peale keerata. Nagu ma siin kolleegide jutust ja protokollidest olen aru saanud, tegelikult püütakse mingit oma agendat agendat keevitada sellele direktiivile juurde. See ei ole ilus. See ei meeldi ei mulle ega ka meie fraktsioonile. Nii et tegelikult, kui tuleb nüüd see tagasilükkamise hääletamine, siis võiks öelda, piltlikult, et küsimus on selles, kes avaldab usaldust Eesti Energiale ja kes mitte. Kolleeg Siim Kallase ettepaneku järgi need, kes hääletavad selle tagasilükkamise vastu,

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Neid on omajagu 25 tükki. Esimese muudatusettepaneku esitaja on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on muudatusettepanekut arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku esitaja on samuti majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Kolmanda muudatusettepaneku esitaja on majanduskomisjon ja komisjon on seda arvestanud täielikult. Neljas muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Viies muudatusettepanek, selle esitaja on samuti majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult.

Head kolleegid, meil on käsil eelnõu 426 teine lugemine, me oleme muudatusettepanekute juures. On palutud panna hääletusele kuues muudatusettepanek, mille esitaja on Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetas 21 saadikut, ettepaneku vastu on 45. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.Seitsmes muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kaheksanda muudatusettepaneku esitaja on majanduskomisjon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Üheksas muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Kümnes muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. 11. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, komisjon on seda arvestanud täielikult. 12. muudatusettepanek, selle esitaja on samuti majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 13. muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult. 14. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja ettepanekut on arvestatud täielikult. 15. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 16. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 17. muudatusettepanek, ka selle esitaja on majanduskomisjon ja komisjon on ise seda arvestanud täielikult. 18. muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja majanduskomisjon on arvestanud täielikult. 19. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 20. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja ettepanekut on arvestatud täielikult. 21. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult.

Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 22, mille esitajaks on Isamaa fraktsioon ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepaneku poolt on 20 saadikut, vastu on 46, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 23. muudatusettepanek, selle esitaja on majanduskomisjon, majanduskomisjon on arvestanud täielikult. 24. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 25. muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja komisjon ise on seda arvestanud täielikult. täielikult.Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 426 teine lugemine lõpetada, aga Isamaa fraktsioon on teinud ettepaneku katkestada eelnõu 426 teine lugemine ja seda me hakkame hääletama. Kas on vaja saalikutsungit? Ei ole.Panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Katkestamist toetas 19 saadikut, katkestamise vastu on 46, erapooletuid ei ole. Ettepanek on tagasi lükatud. Teine lugemine on lõpetatud. Meie tänane päevakord on läbi. Istung on lõppenud. Jääge siia veel kõik need, kes tahavad Eesti‑Maroko